neke stvari zaista mora da se odgovori određenim činjenicama. Kada imate zadatak da kao regulatorno telo obaveštavate javnost, onda morate i da javnosti date određene informacije koje se odnose, kao što je na primer korišćenje određenih energenata kada je u pitanju stanovništvo.Ono što donose kao određene informacije, a ne kao stručne analize u smislu naučnog rada, kao što smo to imali prilike da čujemo, da je to naučni rad, to je višu smislu informisanosti javnosti, upravo ljudi i stanovništva koje se možda i ne razumeju u ovu oblast. Zato je vrlo važno reći da 52% stanovništva koriste drvo kao osnovni energent preko zime, za šta su svi stručni ljudi iz oblasti šumarstva mi smo imali ovde u Skupštini Srbije i javna slušanja i forume po tom pitanju, da Srbija ne koristi na adekvatan način ovaj energent i ne postiže maksimalnu energetsku sposobnost koju bi mogla da koristi. Zato upravo ta analiza oko toga kako mi koristimo drvo kao ogrevno sredstvo pokazuje da mi mnogo više koristimo to na ne adekvatan način nego što bi trebali, recimo, kao što je pelet ili drvena sečka.Znači, to je ono zbog čega mi u stvari treba da edukujemo naše stanovništvo koje možda nema prilike uopšte da se informiše o ovom funkcionisanju načina na koji je Srbija navikla da funkcioniše do sada, gde negde i nove tehnologije nas guraju u taj ekonomski rasta i razvoj. Zbog toga sve ono što vama možda izgleda jako čudno čudno i logično da možda ne treba da stoji u javnosti, kao što je upravo ovo što je kolega Mirčić naveo, pokazuje u stvari da mi moramo da se nosimo sa novim tehnologijama na određene nove načine, a to je obaveštavanje javnosti, jer smo u obavezi i potpisali smo negde kao treći paket usvajanje direktiva EU uopšte kada je u pitanju energetika i Zakon o energetici koji je usvojen u decembru 2015. godine.Upravo radimo na svešću građana Srbije, kako ćemo se u budućnosti koristiti obnovljive izvore energije, a kako ćemo one koji su ne obnovljivi, a tu spada i drvo i ugalj. Znači, kako ćemo to koristi u budućnosti. Zašto je važno da Agencija za energetiku radi radi određeni posao za koji možda vama predstavlja sada neobičnost?Na kraju krajeva, sve ono što do sada, koje smernice mora da poštuje, osim tih direktiva za koje je zadužena, radi i na osnovu smernica koje Vlada Republike Srbije usvaja, kada je u pitanju energetska politika i koje Ministarstvo energetike šalje određenim svojim aktima kao obavezu koju Agencija mora da sprovodi.Mnogi detalji koji su navedeni u ovom finansijskom planu koji se vama možda i ne dopadaju pokazuju u stvari koji je taj put. Jeste to evropski put, uopšte korišćenja energenata, i ono što oni nisu, kako kažete, dali neku komparativnu analizu između ponuda koje imamo na energetskom tržištu, kao što je tečni gas, kao što je prirodni gas, da li je to ponuda istoka, zapada, ne može da radi Agencija ukoliko Vlada Republike Srbije ne donese tu odluku.Ukoliko Ministarstvo ne traži tu vrstu analize, mi imamo odluke koje su od strateškog značaja za ovu državu, ako je naša odluka bila da gradimo određeni deo Turskog toka i to sredstvima iz budžeta koji iznose, podsetiću vas, 70 miliona dinara, kojim treba da prođe prirodni gas, na osnovu čega će država prihodovati samo od naknadi i taksi za transport tog gasa, onda je to isključivo odluka Vlade Republike Srbije, iako možda mi trpimo određene pritiske kada se govori u odnosu na energetsku zajednicu koja je možda imala drugačiju platformu kada govori uopšte o učešću Srbije u vidu određenih konekcija kada je u pitanju prirodni gas.Ali, s druge strane, sve to smo u daljim pregovorima sa EU zaista uspeli na određeni način da mi kao Republika Srbija implementiramo u naš sistem, kada govorimo, i u energetsku politiku, ali i određene investicije kroz infrastrukturne projekte koje je Vlada Republike Srbije podržala. Ali, vi imate prilike da čujete da je izvršena i tzv. diverzifikacija tog, recimo, dela deonice Turskog toka. Što znači da smo se mi uskladili sa određenim evropskim politikama, da mogućnost prihvatanja u smislu ulaska kroz Srbiju, pristupa prirodnog gasa, može biti iz različitih mreža i tokova. To znači da mi svojom politikom ne želimo uopšte da se stavljamo na određene strane, da ulazimo u određene sukobe koji su trenutnog karaktera kada je u pitanju energetika između EU i Rusije, već želimo sa svima da sarađujemo.Nacionalni interes Srbije je da koristi prirodni gas, zbog svoje privrede, da da prihoduje određene takse od gasovoda koji će proći u delu Srbije između ulaska iz Bugarske, izlaz iz Mađarske, i da taj deo u našem ekonomskom smislu štiti interese Republike Srbije. To je za nas od velikog značaja.Agencija značaja.Agencija za energetiku u svakom trenutku treba da štiti interese Republike Srbije. Ona, izvinite molim vas, do 2015. godine nije isključivo štitila interese Republike Srbije, jer je mnoge takse, uredbe i naknade koristila isključivo iz zakonodavstva EU, čime smo mi kao Srbija trpeli velike pritiske, pogotovo kada su određeni finansijski planovi bili, ne samo Agencije za energetiku, već kada je uopšte zakonodavstvo koje se odnosilo na energetsku politiku Republike Srbije imalo problem.Mi smo zbog toga, izvinite molim vas, bili kolateralna šteta kada je u pitanju projekat Južnog toga, ja ću vas podsetiti na to. Znači, taj projekat je zaista bio jedan od projekata koji je trebao takođe da donese veliko unapređenje u smislu energetske politike. Do toga nije došlo, naravno, zato što su pregovori između Rusije i EU propali, kada je u pitanju bio taj projekat, i tada se pristupilo potpuno jednom novom redizajniranju pregovora kada je u pitanju gasna politika. Jednostavno, Srbija je čekala da se velike sile dogovore kada je to u pitanju. Drugo, za to vreme, kada su u pitanju evropske integracije, mi smo zaista gledali da se uskladimo sa tom evropskom politikom.Podsetiću vas na nešto što možda danas i i nije toliko popularno da se priča u javnosti, ali energetska zajednica i EU upravo idu u smeru usvajanja novog, četvrtog, tzv. Zelenog paketa, kada je u pitanju energetika. To je ono što jako mnogo košta. To Nemačka zove, recimo, za svoju državu, energetska tranzicija, ali mi kažemo da sve zemlje zapadnog Balkana, takođe, moramo da idemo u smeru te energetske tranzicije koja će podrazumevati veću primenu, odnosno korišćenje zelene energije.Srbija do sada, iz obnovljivih izvora energije, koristi 23% učešća u električnoj energiji, što pokazuje suštinski da mi sa Đerdapom, koji je 21,2% učešća, u stvari idemo ka tom našem strateškom strateškom cilju jer smo se mi obavezali 27% da koristimo obnovljive izvore energije.Kada pogledate da ćemo imati prilike da implementiramo i to korišćenje prirodnog gasa, kada krene praktično taj deo Turskog toka kroz Srbiju da funkcioniše, videćete da jednostavno Srbija će zaista biti na putu korišćenja koja, naravno, u budućnosti neće moći da podrži ovu socijalnu cenu električne energije.Zašto to govorimo? Zato što Agencija u javnosti o tome priča već poslednjih 10 godina. Mi imamo najmanju cenu električne energije od svih zemalja zapadnog zato što naša ekonomija može da podrži jednostavno u ovom trenutku ovu cenu električne energije. Usklađivanje koje radimo je uvek usklađivanje na osnovu onoga što je mogućnost kada su u pitanju prihodi i rashodi budžeta Republike Srbije, ali ono što je i naša negde komparativna prednost kad govorimo o stranim direktnim investicijama. Investitori se negde i odlučuju na osnovu te cene električne energije da zaista ovde otvore svoje fabrike i nova radna mesta.Prema tome, energetska politika direktno utiče na politiku, ekonomsku politiku zemlje, na naš rast i razvoj, i to je ono što mislim da je pogrešno bilo vođenje uopšte politike do 2012. godine, zato što oni koji su vodili Srbiju, nisu na odgovoran način vodili uopšte ovu politiku, nisu hteli jednostavno da na krajnje odgovoran način, sve korisnike električne energije i priključaka na određeni način obaveste i naplate svoja potraživanja, i uključe u sistem održivosti, već su zatvarali oči pred određenim socijalnim kategorijama, pa smo mi do toga došli da 2012. godine, milijardu dinara je bilo neplaćenih računa, što od privrede što od građana Srbije.Znači ta količina novca koju je budžet trebalo da prihoduje, danas jednostavno ne stoji i to je ono što pokazuje da je odgovornom politikom i Vlade Republike Srbije, ali i onih koji su vodili energetski sektor na određeni način smo popravljali.Da li je to sada idealno, naravno da uvek do 10% u svakoj državi imate problema u tom sektoru. Agencija za energetiku je dužna da svojim obaveštavanjima, svojim određenim informacijama obaveštava sve građane Srbije, stanovništvo o korišćenju energenata na adekvatan način.Priznaćete da nismo svi u mogućnosti da dođemo do tog načina obaveštavanja i tih analiza i da ih sagledavamo na određeni, podjednako onih ljudi koji se nalaze na jugu Srbije, onih koji se nalaze na severu, upravo zbog toga što ekonomska razvijenost naravno nije podjednako ista na jugu, severu, istoku i zapadu Srbije, zato što korišćenje energenata nije na određeni način isti, zato što ekonomska sposobnost korisnika i privrednika i fizičkih lica nije ista i to je ono što možda vama danas izgleda čudno, što imamo ovakve informacije, brošure koje je dužna Agencija da izdaje, jer se ona ona obavezala i mi kao država i prema direktivama EU da ćemo to poštovati, obaveštavati javnost, obaveštavati stanovništvo, o svemu onome što je novo u ovom sektoru, i da zbog toga mislim da zaista treba podržati ovu Agenciju u mnogim svojim poslovima.Danas je jako teško naći prvo ljude koji rade iz ove oblasti. Oni po zakonu moraju da imaju minimum 10 godina provedenih sa visokom stručnom spremom u oblasti energetike da bi radili u ovoj Agenciji, prvo da bi se kandidovali za ove ljude koji vode, vode, članove Saveta i predsednika Saveta.Druga stvar, plate o kojima govorite, ako pogledate ova javna preduzeća od kojih naplaćuju određene takse menadžeri koji rade na određenim mestima u energetskom sektoru imaju mnogo veće plate nego ljudi u samoj Agenciji. Jako je teško naći ljude koji se bave ovim poslom, da bi imali uopšte i radili ovaj posao.Zbog posao.Zbog toga mislim da ne treba na ovaj način uopšte razgovarati o Agenciji, u smislu neke socijalne kategorije, jer mnogi stručnjaci iz ove oblasti u saradnji i sa Energetskom zajednicom imaju zaista mogućnosti da rade. Reći ću vam da u Energetskoj zajednici dosta ljudi koji su potekli iz Agencije i rade tamo kao stručnjaci, bivaju posle toga zaposleni kao savetnici ljudi koji donose određene politike.Zbog toga, nama nije cilj da te ljude pustimo na određeni način da rade za te međunarodne organizacije, nego da ostanu u Srbiji, da daju svoj pun doprinos, da ovde kreiraju politiku koja će biti u interesu svih građana Srbije.Hvala.

po što povoljnijim uslovima mogu, ne samo pojedinci, odnosno domaćinstva da koriste energiju, nego i privreda. To je suština suština svega ovoga.Priče oko toga da mi imamo najjeftiniju struju, najjeftinije energente nisu tačne. Nije parametar za cenu u realnom iznosu to kolika je cena kubnog metra, kolika je cena kilovata, nego kolika je platežna, kupovna moć stanovništva.Vi pogledajte koliko može realno da plati svaki građanin koji koristi bilo koju vrstu energenta na osnovu svojih primanja, pa onda uporedite to sa drugim zemljama. Ne moramo da idemo u zapadnu Evropu, evo, ovde u komšiluku, pa ćete videti da nije to baš tako da mi imamo najjeftinije energente. U odnosu na primanju, nisu tako ni jeftini. Troškovi energije su značajna stavka kada je u pitanju privreda.Ono što mogu da se složim je sledeći paradoks – mi na čelu Agencije imamo doktore nauka, a na čelu „Elektroprivrede Srbije“ imamo čoveka koji je do juče držao roštilj. Da li Da li je to normalno? Nije normalno. Ne zato što nije to posao koji treba čovek da radi, treba svaki posao čovek da radi, ali je stvar razumevanja. Znate, takvom čoveku ne treba zameriti što se prihvatio takve funkcije. Imate vi niz primera u Srbiji gde se prihvata funkcije, pa šta ga boli briga, u međuvremenu dođe diploma. Nego je stvar shvatanja. Taj čovek, koji je na čelu „Elektroprivrede“ možda zna šta treba, ali nije u mogućnosti. Njegove sposobnosti, i lične i druge, nisu na tom nivou da on može da shvati da je to direktno na štetu privrede Srbije, na štetu svakog građanina Srbije. Svaki građanin iz svog džepa vadi pare da bi pokrio gubitke u „Elektroprivredi“. Nije valjda se oko toga ne slažemo?Setite se koliko smo vodili polemiku oko „Bora“, pa smo vam mi odmah rekli – menjajte rukovodstvo,

skinuo sa funkcija, a da su bili dobri, zadržali bi ih.Suština je u sledećem – ja nisam pročitao ovo oko cene ogreva da bih ponizio te ljude koji rade u Agencijama, neke lično znam, cenim njihov rad, njihovo znanje, ja sam to pročitao da vidite čime se bavi Agencija, a ne onim pravim, suštinskim poslom. Oni apeluju, upozoravaju na velike gubitke, velike troškove koji se direktno odnose na cenu.

žele da dobiju određene informacije oni su dužni da odgovore javnosti i ne treba da se krije. Znači, pričamo uopšte i o ceni energenata.Kada

Energetske zajednice.To je nama bio zadatak od 2012. godine i da uredimo tu vrstu cena. Kako? Tako što ćemo detektovati koje su to socijalne kategorije koje jednostavno treba da plaćaju niže kvote kada je u pitanju ukupan račun za električnu energiju. Koje to sve mehanizme treba da koristimo da bi postigli veću energetsku efikasnost, kada je u pitanju uopšte život u Srbiji, znači, kad su u pitanju i objekti, javni javni objekti, od države? Mi smo o tome pričali i na forumima koji se odnose na energetsku politiku Srbije i najveće učešće mislim da je tu i uzeo gospodin Marijan Rističević, kao predsednik Odbora za poljoprivredu, koji je hteo i da taj sektor koji se odnosi na energetsku efikasnost korišćenjem različitih vrsta energenata vezano za poljoprivredu, takođe generiše određenu vrstu ekonomskog rasta i razvoja, gde se svest ljudi menja, kako u gradovima, tako u selu, znači, kako na jugu, tako na severu, istoku, zapadu Srbije mi moramo da obaveštavamo javnost o svemu.Možda parlament nije dovoljno mesto koje može da obaveštava o svim novitetima, o našem putu kojim o našem putu kojim moramo da idemo, zbog toga se Agencija obavezala. Država je prepoznala da to treba da bude Agencija za energetiku, ona taj posao i radi. Napad na ljude koji rade taj posao, u smislu i njihovih struka i onoga što rade i bave se tom oblašću ceo život, jer znate, ti ljudi koji se opredele da to rade oni rade u ovom sektoru, uopšte energetskim politikama bukvalno ceo svoj radni vek i bave se isključivo strukom. Mislim da ih ne treba treba napadati na taj način da oni ne rade dobro svoj posao u tom smislu, nego da ih stavimo u funkciju onoga koje je potrebno ovom društvu. I mi smo ih stavili na osnovu odluka i zakona kojim su oni paket zakona koji nam sledi u budućnosti, koji mnogo košta, ne samo našu državu, nego sve države u regionu i koji košta i članica EU, to je budućnost u kome ćemo mi morati da donesemo taj zeleni paket zakona gde će isključivo cenu energenata diktirati naša politika iz oblasti Zaštite životne sredine. To je jedan dug, mukotrpan i jako zahtevan put koji će izazivati mnoge žrtve. Kad kažem - žrtve u smislu na pojeve novih zanimanja i gašenja nekih starih zanimanja gde ćemo mi kao društvo morati da se obrazujemo, obrazujemo, edukujemo i menjamo.I zbog toga mislim da je od velikog značaja što mi uopšte o tome pričamo u parlamentu, zato što to nisu interesantne teme za medije, nemaju neke vesti u kojima neke vesti u kojima dovodi do skandala, pa će oni sad završiti u medijima, pa će biti čitani, ali jako daju način, put kojim ćemo živeti 2030. godine, i to je maltene sutra, to je gotovo deset godina, ali ono što mi danas projektujemo je u stvari gotovo sutra.Zbog toga je stvarno velika zahvalnost gospodinu Marijanu Rističeviću, jer njegov Odbor je prepoznao da mnoge stvari treba otvarati iz ove oblasti, pa je čak sa svojim pododborom otvarao mnoge teme koje možda danas nisu ni popularne, a vezane su za spoj energetike i poljoprivrede.Možda se nekada ministri ljude, znate, i iz oblasti energetike i poljoprivrede zašto mi otvaramo neke teme ovde u parlamentu, ali to je, u suštini, način i put rešavanja problema građana Srbije u ovoj transformaciji i promeni koja nas očekuje, kao što je energetska

Zahvaljujem.Dame i gospodo narodni poslanici, da bi kompletirao gospođu Tomić, moja zalaganja u tom Parlamentarnom formu za energetsku politiku kao predsednika Odbora za poljoprivredu, a Odbor je jedan od osnivača tog foruma, da bih razjasnio o čemu se radi, moram reći da je naš nastup bio vezan i za zaštitu životne sredine, kako štititi životnu sredinu, a pri tome proizvesti veću količinu električne energije. Rešenje je poljoprivreda.Narodni poslanici svakako znaju, posebno oni koji žive u Vojvodini, da Vojvodina ima milion i petsto hiljada hektara obradivih poljoprivrednih površina i da godišnje spali ili uništi preko tri miliona tona biljne mase. Toplotna vrednost, energetska vrednost koja bi se dobila od tri miliona tona, dobili bismo dobila od tri miliona tona, dobili bismo milion tona energetske vrednosti nafte. To je trećina naših potreba.Znači, u Vojvodini se uništi ili spali, na različite načine se uništi tri miliona tona žetvenih ostataka, koje mogu da daju toplotne vrednosti za milion tona nafte, što je jedna trećina naših potreba.Ako te žetvene ostatke palite, da li je tako, gospođo Tomić, zagađujete životnu sredinu i to bitno, to ste jesenas i te kako osetili, ali ako to pretvorite u energiju dobijate čistiju životnu sredinu, a pri tome dobijate veću količinu zelene energije koju mi moramo proizvesti u određenom procentu, jer to će biti naša obaveza.Druga stvar koju ljudi veoma malo znaju je to, velika je povika na automobile oko zagađenja životne sredine, ali, recimo, da stočarstvo zagađuje vazduh daleko više nego ukupna prevozna sredstava, automobili, autobusi, brodovi, vozovi itd, zagade više životnu sredinu nego komplet saobraćajna vozila, odnosno putnička, železnica, vodni transport itd. Zašto? Jedna krava, sad se možete smejati, zagadi vazduh više nego automobil koji pređe godišnje 25 zato što je preživar, a tu ima profesora poljoprivrednog fakulteta, ispušta metan. Dakle, jedna količina metana vredi kao 23 količine ugljendioksida, ali ukoliko bi taj metan, koji ostane u stajskom đubrivu tamo, preradili u električnu energiju, dobili bi nekoliko megavata električne energije, nekoliko desetina megavata električne energije, a možda i nekoliko stotina, preradom toga kao biomase u energenama, od toga bi se pravio gas, ili preko gasa električna energija.Takođe

gotovo 10% te negativne emisija bi se otklonilo ukoliko bi uložili u neka sredstva poljoprivrednicima da drugačije spremaju stočnu hranu. Malo smo proširili ovu temu. Suština je da uloga agencije sama po sebi bi trebala da bude višestruka, pre svega ne samo kada je u pitanju prihodovanje na ime taksi i dažbina koje trebaju da oni koji se bave proizvodnjom i transportovanje energije plaćaju u visini 0,9% transportnih troškova, pa imaju tamo tarifni cenovnici, nego bi trebalo da bude kontrolna. Sve je ovo tačno. Postoje alternativni izvori energije, biomasa, vetrogeneratori, sve je to tačno, ali ovde se radi o sledećem - mi zatvaramo oči pred činjenicom da nama „Elektroprivreda Srbije“ faktički proizvodi velike gubitke kada je u pitanju prenos energije, što je potpuno za neverovati.Čovek ne može da veruje da toliki gubitak može da bude. To je preko 15%. Na 3% gubitka u „Elektromreži“ u čitavom svetu reaguju, a ovde to godinama traje i ovde niko ne ponižava, niti želi da potceni te ljude koji su u agenciji. Naprotiv, mi samo ukazujemo na prostu činjenicu.Mi imamo jedan sistem

pogledajte obrazovnu i svaku drugu strukturu u agenciji i pogledajte u ministarstvu. Pogledajte u javnim preduzećima koji se bave transportom ili proizvodnjom energenata, a pogledajte u agenciji.Zašto sam ja naveo ovaj primer oko ogromnog drveta? Zato što je paradoksno sve ovo što se dešava. Ovi ljudi se bave takvim stvarima koje su bitne za svakog pojedinca pojedinca u Srbiji, ali treba da se bave mnogo ozbiljnijim poslovima.Bave se oni ljudi na ovaj ili onaj način seminarskim radovima, svojim usavršavanjem, ali to nema efekta kada je u pitanju reagovanje izvršnog organa vlasti, kada je u pitanju reagovanje Ministarstva za energetiku.Ja sam vam rekao da čovek koji drži pečenjaru na čelu je „Elektroprivrede Srbije“. Možda je radio kao elektroinženjer u pečenjari, ali je dugo vremena odsustvovao iz struke. Morao je da prođe ovu fazu koju su prolazili ovi koji rade u agenciji.

gubicima u „Elektromreži“.Ono što je urađeno od 2012. godine do sada, informacije koje dajete su vam verovatno zastarele, zato što je mnogo toga urađeno u investicionom delu kada je u pitanju infrastruktura, zamena mreže i zbog toga upravo sada imamo smanjene gubitke u mreži.Kada mreži.Kada govorimo o ceni električne energije, cena električne energije je najmanja i za region zapadnog Balkana. Znači, cena električne energije u Srbiji je 7,34 evrocenti po kilovat času. Za Severnu Makedoniju i Tursku je 7,87, a za BiH koji već ide 8,47 evrocenti na kilovat času i na kraju idemo do Albanije koja je 8,70, gde dolazimo do razvijenih država, gde Irska ima 24,23 evrocenti po kilovat času cenu električne energije. Hoću da kažem da mi zaista kao država imamo najmanju cenu električne energije i za region i za zapadni Balkan, a očito se to odnosi i na ceo svet.Zašto je to tako? Zato što smo mnogo toga ulagali kada je u pitanju infrastruktura i mnogo toga smo ulagali kada je u pitanju svest građana Srbije. Sećate se u političkom smislu da smo imali neke političke subjekte pre 2000. godina, koji su govorili da građani ne treba da plaćaju struju, da račune treba da stavljaju u bure i da pale te račune, pa kada je došlo vreme posle 2000. godine, da ti isti dođu i vode i Vladu Srbije, onda su svi ti dospeli dugovi upravo bili na teretu svih građana Srbije koji su slušali te neodgovorne političare.Ono što hoću da vam kažem, mislim da je uopšte Vlada Republike Vlada Republike Srbije uspela da zajedno sa građanima Srbije uspostavi jednu odgovornu politiku kada je u pitanju energetika ono na čemu mi treba da radimo to je da standard građana Srbije uvek bude veći i mi smo pokazali ovim rezultatima da je prosečna plata preko 500 evra bolja nego ona od 320, da cena električne energije nije išla srazmerno povećanja prosečne plate i minimalnog ličnog dohotka, da procentualna povećanja električne energije kojim kojim smo hteli da pokažemo da ne možemo da zaostajemo u ceni električne energije, tipa 50% u odnosu na onog sledećeg, nego moramo da budemo za nijansu manji, ali moramo da povećavamo, su išle od išle od 1% do 5%.Prema tome, mislim da smo mi uspostavili zaista, za sada, realno stanje stvari, kada je u pitanju cena električne energije i standard građana Srbije.Da li je to dovoljno? Sigurno da nije. Borićemo se da standard građana Srbije bude veći i upravo je plan i upravo je plan i SNS gospodina Aleksandra Vučića i Vlade Republike Srbije da Planom 2025 podižemo standard građana, da prosečna plata za pet godina bude 900 evra i to je naš strateški cilj. U tom strateškom cilju, kada imate visoki standard, naravno da vam je mnogo lakše da plaćate komunalije i zbog toga cene električne energije sada je srazmerno mogućnosti naše privrede.Kada govorimo o kadrovskim rešenjima, da nisu ta kadrovska rešenja tako dobra ne bi imali ove rezultate, kada je u pitanju uopšte i energetska politika i ekonomska snaga države.Prema tome, da li je neko radio i gde je radio pre nego što je došao na ovu poziciju, da li ima određena iskustva, to pokazuju upravo rezultati njegovog rada. Prema tome, rezultati govore o tome da mi javna preduzeća više nemamo sa gubicima, jer da imamo sa gubicima Zakonom o javnim preduzećima, oni ne bi mogli više da budu direktori tih javnih preduzeća.Prema tome, mislim da je današnja rasprava pokazala da možemo da razgovaramo o budućnosti Srbije i za tu budućnost mi imamo plan, a taj plan upravo pokazuju ovi rezultati – smanjenje troškova gubitaka, smanjenje mogućnosti da građani Srbije plaćaju svoje račune, povećanje prihoda kada je u pitanju servisiranje tih računa, definisanje socijalnih kategorija koje ne mogu da plaćaju punu cenu električne energije. Imaju određene subvencije koje država dotira, a cene električne energije u regionu i zemljama EU najniže. I imamo otvaranje novih radnih mesta, koje jednostavno strane i domaće investitore negde stimulišu da otvaraju zato što ti troškovi su i manji nego u nekim drugim državama.Tako da mislim da je ova rasprava pokazala da ipak ima smisla razgovarati o unapređenju ovog sektora i da država aktivno radi na tome. Hvala. Hvala, gospođo Tomić.Pravo na repliku, Milorad Mirčić.Izvolite. **Milorad Mirčić** Teško je posle ovog izlaganja upratiti šta je poenta. Poenta je ono što mi ukazujemo, a to je da Agencija mora potpuno drugačiju ulogu da ima u svemu ovome.Čitav sistem snabdevanja energentima mora drugačije da se organizuje i vi, na kraju krajeva, dobro znate to što vi kažete da je bilo protivnika, pa imali ste vi u prošlom mandatu koalicionog partnera koji je bio protiv Južnog toka. To nije krio.

tu ima, promenili se, sada imamo taj Turski tok, ne treba da budemo razočarani, ali ima pojava glasina, koje ukazuju da taj Turski tok nije toliko isplativ kada je u pitanju Srbija. Agencija za energetiku treba da izađe, ako već ne Agencija, onda sa tim elaboratom treba da izađe ministar za energetiku.To što vi kažete, koleginice, nebitno je ko je šta radio, možda jeste u opštem smislu reči, ali kada je čovek udaljen duže vremena iz struke, kada se bavi masnoćama, kada se bavi kvalitetom pečenja, nemojte da mi kažete da može odjednom preko noći da se uključi u kvalitet prenosa električne energije. Nemojte to da mi kažete.Možda može, ali nije Nikola Tesla. Ima onih koji kažu, poređenja radi, nemojte samo pogrešno da razumete, čitav život gledamo u sijalicu pa nismo Nikola Tesla, tako i on. Ne može da bude stručnjak univerzalne kategorije.Suština je što su to gubici u prenosu električne energije, a ne opšti gubici zbog kvaliteta elektromreže, zbog podkvaliteta trafo stanica, podsistema koji su u sistemu prenosa električne energije itd. To je suština. **Vladimir **Aleksandra Tomić** Ne možemo, zaista, ozbiljnu raspravu da vodimo sa određenim trivijalnostima, da etiketiramo ljude na određene načine koji zaista ne mogu da budu deo ozbiljne rasprave.Ono što upoređujemo određene direktore javnih preduzeća sa Nikolom Teslom, pa znate, u njegovo vreme takođe nije bilo prepoznato da je on sad neki naučnik od velikog značaja, već su u novinama pisali da je ludi električar. To imate u novinama iz 1938. godine. Znači, njegov rad i njegovo znanje je bilo priznato tek, praktično, pred kraj njegovog života.Znači, šta hoću da vam kažem? Hoću da vam kažem da najlakše je etiketirati ljude kako oni ne znaju i nemaju šta da rade, a rezultati potpuno nešto drugo pokazuju i onda kada prođe određeni broj decenija, tek onda vidite, u stvari, da na osnovu rezultata određeni ljudi zaista su dosta toga postigli.Na kraju krajeva, ne može ni jedan direktor, ni jedan ministar, ako nije deo tima da sprovodi uspešnu politiku pa u bilo kom segmentu, da li je to u pitanju energetika, obrazovanje, pravosuđe. Znači, potreban je tim, potrebno je jednostavno kolektivne odluke doneti, a ono što je ste sigurno, to je da u mnogim ovim nadležnostima same agencije niste videli koliko su razdvojene nadležnosti Ministarstva energetike i Agencije za energetiku.Mnoge stvari o kojima vi govorite su u nadležnosti samog ministarstva energetike. Nadzorna uloga nad javnim preduzećima je od strane Ministarstva energetike, a ranije je bilo, recimo, kada su u pitanju javna preduzeća i Ministarstvo privrede. Znači, sama Vlada Srbije je praktično ona institucija koja je zadužena za rad javnih preduzeća.Agencija je upravo zakonom i našim strateškim ciljevima, gde smo priznali da ćemo implementirati direktive EU u naše zakonodavstvo, postala suštinski jedna od institucija koja treba da se bavi određenom vrstom posla na najprofesionalniji mogući način i taj deo profesionalnosti ona radi.Njihov zadatak je da se stalno unapređuje kada je u pitanju njihova profesija i da određene poslove koje ne radi Vlada, obavlja sama Agencija. Recimo, cena električne energije i povećanje cena električne energije ide na predlog Agencije, u saradnji sa Vladom Republike Srbije. On formalno daju predlog, a Vlada usvaja ili ne usvaja taj predlog.Da bi oni dali taj predlog, moraju na osnovu određenih analiza koje sama javna preduzeća daju da iz svojih odluka upravnih odbora javnih preduzeća kad usvoji EPS, onda na osnovu toga u stvari sačini predlog agencija i donese na svojim organima te odluke.Hoću da vam kažem kolika je kompleksnost odluka koje donosi sama agencija. Prema tome, na određeni način više ne treba govoriti uopšte o radu agencije. Da li možemo da pričamo o finansijskom planu da li je on dobar ili loš, da li vam se dopadaju nivo plata koji imaju ljudi koji rade u Agenciji je tema o kojoj možemo da razgovaramo ovde, ali ono u čemu su nadležnosti rada Agencije je tačno definisao zakon i oni to rade.

Gospodine Marinkoviću, vi niste začetnik ove prakse koja zaista nema nikakve veze sa poštovanjem demokratskih prava poslaničkih grupa i narodnih poslanika, jer da bi javnost znala i da podsetim narodne poslanike, ovlašćeni predstavnik i predstavnik predlagača akta ima praktično neograničeno vreme i da se javi onda kada zatraži reč, ali to ne znači da se to odnosi na izlaganje u ovom slučaju gospođe Tomić kada je u pitanju proces replika.Vi, kao predsedavajući, koji do sada ste uvek poštovali ono što je replika i što je javljanje i krugove replika koji mogu da traju do određenog trenutka kada već više to nije, se jednostavno ne iscrpi taj krug replika. Sada imamo situaciju da gospođa Tomić odgovara i to traje i traje i traje. Ona se zapravo javlja za repliku kolegi Mirčiću, koji kaže da uopšte ne zna ni šta je ona započela, ni kako je završila svoju misao, jer tome nema kraja. Govorila je sada skoro četiri minuta, pre toga sedam, osam minuta. Ne govori se samo o njoj, kada su u pitanju replike, a poslanik se javlja na izlaganje, odnosno ovlašćeni predstavnik predlagača na izlaganje poslanika, vi morate da isto tretirate i narodnog poslanika i onog koji se javlja.Drugo je da se ona javi, kako to Poslovnik kaže, u momentu kada zatraži reč, sada će posle toga da govori gospodin Zukorlić, pa posle njega, ako ima nešto da kaže dodatno ovom predlogu, ali da se javlja na replike na način da zloupotrebljava pravo ovlašćenog predlagača akta, zaista je besmisleno. Hvala, gospođo Jovanović.Smatram da nisam prekršio Poslovnik, iako ima puno logike u onome što vi govorite, ali je Poslovnik takav. Vi ste lepo rekli predlagač kada zatraži reč, ja sam dužan kao predsedavajući i svako drugi da mu da reč, iako je moguće, ima logike u onome što govorite da možda nekada poslanici u toj nekoj razmeni replika mogu da dođu u neravnopravni položaj zbog vremena koje imaju na raspolaganju, ali takav je jednostavno Poslovnik, iako možda možemo da se složimo da nije dobar i da ga možda treba promeniti u tom domenu.Da li želite da se Narodna skupština Neverovatno da 13. februara 2020. godine kažete - možda Poslovnik nije dobar. Pa, što ga niste promenili? Znači, ovo je zloupotreba i kršenje prava poslanika koja oni imaju, u konkretnom slučaju nas koji smo jedina prava opozicija u Narodnoj skupštini i gde smo ograničeni na repliku od dva minuta u odnosu na predlagača koji može da govori hipotetički 10 puta više. **Vladimir Marinković** Hvala.Zato se mi trudimo da vam damo replike

Pošto se više niko od ovlašćenih predstavnika poslaničkih grupa ili predsednika ne javlja, prelazimo na raspravu po redosledu narodnih poslanika.Reč ima narodni poslanik Muamer

Izvolite. dati podršku i sektoru medija i sektoru energetike i kroz finansijske planove i razumevanje njihovih potreba, iako imamo određene probleme sa kojima se suočavamo.Dakle, što se tiče REM-a, naša iskustva iz proteklih godina nisu dobra i mislim da se treba na to fokusirati u neposrednoj budućnosti, posebno kada su u pitanju bile određene medijske zloupotrebe vezane za izbore. Mi smo u više navrata reagovali prema REM-u. Međutim, ili smo imali u najviše slučajeva neodgovaranje i nereagovanje, ponekad neka općenita reagovanja koja su bila besmislena i nesvrsishodna.Što se tiče Javnog servisa, o tome smo više puta govorili i ne možemo se pomiriti sa tim da ova tema bude prevaziđena, kao što se ne možemo pomiriti sa tim da je pitanje Javnog servisa tema aktuelna samo na relaciji vlasti i opozicije, jer ta tema na neki način zaseni sve druge.Ja se ne slažem sa onima koji tvrde da je problem RTS-a vezan za politički uticaj sa strane, bilo od strane vlasti ili od strane bilo kog drugog političkog faktora. Meni to izgleda kao neka vrsta feudalnog akcionarskog društva. Tamo ko je šta uhvatio od urednika i od moćnika unutar Javnog servisa, on suvereno vlada svojim delom, on poziva koga hoće, ignoriše koga hoće i sa pozicije Bošnjačke nacionalne zajednice mi imamo uveliko zamerke i zbog upornog odbijanja da se uvaže Ustavom zagarantovana prava Nacionalne bošnjačke zajednice u pogledu zastupljenosti na medijima i kroz jezik i kroz emisije koje bi bile opredeljene prema predstavljanju bošnjačke se tiče samog sektora energetike, pošto sam posebno upoznat za prostor Sandžaka, tamo imamo brojne probleme sa kojima se suočavamo. Recimo, imamo temu trafo stanice Tutina, evo opet mog Tutina, koga nažalost, uglavnom pominjem u negativnom kontekstu, koja se rešava već od osamdesetih godina. godina. Ta trafo stanica, kako su nam kazali, prosto, i nerešavanje tog problema je dovodilo u pitanje celokupni sistem elektro snabdevanja u Tutinu, a isto tako, ugrožavala je i novopazarski elektro sistem.Istina, konačno imamo dobru vest da se krenulo u realizaciju tog projekta. Stranka pravde i pomirenja je direktno sudelovala u rešavanju imovinsko-pravnih problema vezanih za lokaciju. To je jedna dobra vest. Nekima je i za Tutin dobra vest, s obzirom da smo tamo imali vladavinu SDA stranke 20 godina, onda u tom slučaju očito građanima nije trebala ni voda, ni dobra struja, pošto su imali SDA, pošto sada imamo raspad SDA u Tutinu i šire, na području Sandžaka, onda ćemo biti obavezni, u zamenu za SDA, obezbediti građanima struju i vodu i u tome ćemo sigurno aktivno sudelovati, kao što to činim i kroz ovu diskusiju.Ali, imamo i određene druge probleme zastarelosti sistema. Recimo, u industrijskoj zoni Novog Pazara imamo neefikasno rešavanje problema koji su zatečeni. S obzirom da smo imali nekada industrijsku zonu sa nekoliko velikih privrednih subjekata, sada su tu nastanjeni kroz privatizaciju ili neke druge forme transformacije te imovine razni drugi privredni subjekti, tako da imamo slučaj da je na jednom brojilu prikačeno desetine pravnih, odnosno privrednih subjekata. jedan ili neki od njih ne plaćaju struju, struja se isključuje svima ostalima. To je neprihvatljivo za bilo koga, pogotovo sada u 21. veku.Zato apelujem i insistiram da Elektrodistribucija pristupi rešavanju ovih problema aktivnije. Istina, u kontaktima, ovi ljudi sa Elektrodistribucijom imamo stalne najave - radi se nova mreža, biće. Međutim, prolaze godine, ti ljudi ne mogu da vrše svoje aktivnosti i svoje obaveze i svoja prava, s obzirom na taj problem. Općenito, na tom prostoru imamo kašnjenje u uspostavljanju vitalne mreže Elektrodistribucije. Zato je važno posvetiti se tome. A mi ćemo kao politički subjekt biti konstruktivan partner i nastojati da pomognemo koliko je moguće. Hvala.

Pre dva dana u maloj sali održana je rasprava na temu zagađenje vazduha. Neke od tih stavova čuli smo i danas ovde u raspravi.Ali, ja bih hteo da pokažem karikaturu Saše Dimitrijevića iz "Narodnih novina" iz Niša, molim da kamera zumira, koja upravo prikazuje kakav je odnos odgovornih prema ovom

vas da govorite o temi dnevnog reda. Kada budu bile na dnevnom redu karikature, nemam ništa protiv.Da nemam ništa protiv.Da li treba da vas podsetim šta je na dnevnom redu? Na dnevnom redu je Finansijski plan Komisije za hartije od vrednosti, saglasnost na Finansijski plan regulatornog tela za elektronske medije, saglasnost na rebalans Finansijskog plana Agencije za energetiku i Predlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Agencije za energetiku.(Miladin znam ja šta je moj kolega tražio koji je vodio pre mene sednicu, ali ja vam sada skrećem pažnju da govorite o dnevnom redu. da građani vide na koji način vršite diskriminaciju prema jednom opozicionom poslaniku, ali će to građani oceniti.Dakle, kada se radi o koje treba da kontroliše javne servise, ovde je bila žestoka rasprava o tome i imali smo priliku da jedan od retkih kandidata, koji se zalaže za nacionalne stavove Srba, nije mogao uopšte da dođe do izražaja, a to je Dragomir Antonić, poznati etnolog,

predloži jednog kandidata koji štiti nacionalne interese, jer mi imamo toliko obećanja koja su ne ispunjena, kada se radi o zaštiti nacionalnih interesa, a te teme nisu prisutne na javnom servisu i pitanje je da li će bilo ko od novoizabranih, odnosno onih koji budu izabrani za to telo, postaviti pitanje, recimo, šta je bilo sa Zakonom o ćirilici i organizovati raspravu o tome na javnim servisima itd.Kada se radi o Agenciji za energetiku, evo pitanja, molim vas za sve one koji se staraju o tom pitanju. Ovo su fotografije iz Baljevca na Ibru. Šta se tamo spaljuje? Koliko ima obolelih i umrlih zbog toga šta se tamo spaljuje? Pogledajte kako izgleda životna sredina i obezbeđenje. Pogledajte dalje kako izgleda.

Vi ste svim poslanicima do sada dozvoljavali prekoračenje, replike iznad dva minuta, za čak pet minuta i nijednog poslanika niste opomenuli da se ne drži teme, a oni su vrlo često govorili van teme, a mene koji nemam pravo da postavim uopšte pitanje, jer sam samostalni i nestranački poslanik i nemam po Poslovniku takvo pravo, ograničavate da postavim bilo koje pitanje.Uostalom, dozvolite mi da odgovorim na pitanje koje je bilo predmet rasprave na predzadnjoj sednici. Ovo je dokument koji sam dobio od Borisa Malagurskog i ja ću ga priložiti da bude sastavni deo zapisnika. Molim vas da analizirate i da vidite da sam bio u pravu kada sam govorio od kada pripadnici pojedinih političkih partija se zalažu za protivustavno rešenje problema AP Kosova i Metohije. Građanima ću učiniti ovo dostupnim na mojim fejsbuk stranicama, na konferencijama za novinare i u javnosti, kao i to kako su se zalagali protiv neoliberalnog modela privređivanja, a danas za zdušno primenjujete u našoj praksi. Hvala na pažnji.

recimo, Kosovo je proglasilo nezavisnost 2008. godine, pre toga je bio pogrom 2004. godine i neki narodni poslanici su se setili Kosova i Metohije, zaboravljajući da su bili na listi, izbornoj listi onih koji su ćutke gledali martovski pogrom i proglašenje nezavisnosti Kosova i Metohije, čak se nisu ozbiljno ni namrštili na kosovske Albance, ni na one koji su im pomagali. Aktivno su učestvovali u izgradnji nezavisnog Kosova i Metohije.Danas je na pragu da 18. država povuče to priznanje i, gle čuda, u vreme kada se to Kosovo, jel, odvajalo, kada se Crna Gora odvajala, kada su oni bili vlast ništa im nije smetalo, posebno onima koji su se našli na izbornoj listi na poslednjim izborima upravo na strani onih koji su tada činili vlast. Zato sam naprosto začuđen i zato sam rekao – ko je razumeo, shvatiće. Ja baš nisam u potpunosti, sem što znam da su spaljene dve džamije, tek toliko da pokažemo da smo i mi loši, kao oni koji su potpalili na desetine crkava i manastira na Kosovu i Metohiji, u našoj južnoj pokrajini.Dame pokrajini.Dame i gospodo narodni poslanici, svakako žetveni ostaci imaju veze sa energetikom, i to podržavam prethodnog kolegu, s tim što on nije govorio o tome da je to energetski potencijal, pa ću ja održati jedno malo predavanje. Dakle, da se svi ti žetveni ostaci, što sam i pokušavao, daju iskoristiti u proizvodnji električne energije, u proizvodnji gasa i da se tako naš uvoz smanji, da ova zemlja napreduje, a u poslednje vreme se to i radi.Samo da obavestim naše građane, naše poljoprivrednike da je cena električne energije, obnovljive energije iz poljoprivrednih resursa, od žetvenih ostataka, od biomase, od stajskog đubriva, ona ima cenu, proizvođačku cenu trostruku tzv. fiding tarifa, ako se ne varam, gospođo Tomić. Dakle, tu energiju koju proizvedu iz poljoprivrede naši poljoprivrednici imaće pravo na fiding tarifu, odnosno na trostruku cenu u odnosu na onu koja se plaća za proizvodnju druge električne energije.Savetujemo naše poljoprivrednike da uporedo sa podizanjem novih farmi van naseljenih mesta, podiže energetske farme, čak i kombinovane da mogu da budu solarni proizvođač energije, da mogu da budu proizvođač od biomase energije koja će imati trostruku tarifu i ono što ne zarade eventualno u stočarstvu kroz proizvodnju energije, kao što je to slučaj u Nemačkoj, gospođo Tomić, jel tako, sa njima vi imate saradnju, dakle, ono što se ne proizvede kroz poljoprivredu, biljnu proizvodnju, kroz stočarstvo, taj dohodak se da uvećati kroz proizvodnju energije i ukoliko niste dovoljno zaradili na mesu, mleku i jajima, svakako ćete svoju zaradu uvećati proizvodnjom energije, a pri tome će, ono što je rečeno, naša životna sredina biti čistija, jer se neće spaljivati na stotine hiljada tona biomase, žetvenih ostataka ili milioni tona, koliko se spaljuje u ovom trenutku samo u Vojvodini. Time ćemo manje biti zavisno uvozna zemlja od energenata. Time možemo naseljena mesta koja nisu obuhvaćena gasifikacijom, da kroz žetvene ostatke grejemo toplotnom energijom i na takav način smanjimo uvoz gasa.Više pozitivnih efekata može se postići, ali u to treba ulagati. Sada Vlada Republike Srbije i dalje poštuje fiding tarifu. Dakle, produžila je dva puta, a verujem da će to produženje biti još veće. Produžila je mogućnost da možete kao farmer da uporedo sa stokom proizvodite i električnu energiju i na takav način uvećavate svoju zaradu iz stočarstva i da pri tome budete dobro situirane, da obnavljate mehanizaciju itd.Svi stočari su prethodno ratari. Naša ratarska proizvodnja je prevelika, a stočarstvo ne zadovoljava 0,33 grla po hektaru, ne zadovoljava prosek EU koje pod jedan samo ako podignemo po jedno grlo, uslovno po hektaru, odnosno za dve trećine koliko sada nismo, mi bi imali novih preko tri miliona uslovnih grla, a time bi potencijal, ne samo proizvodnja mesa, mleka, jaja porasla, nego bi porasla i proizvodnja energije iz obnovljivih izvora i tako bi ova država imala višestruku korist, smanjila uvoz, uvećala izvoz, povećala proizvodnju, znači intenzivirala poljoprivrednu proizvodnju, jer to je niz efekata kojim teži Vlada Republike Srbije za razliku od onih koji se gledali da u poljoprivredi samo kroz konsultantske usluge uzmu 62.000 evra u stočarstvu, pa onda kažu da na Staroj planini, eto, nema više stoke i projekat se završava konsultantskim uslugama, odnosno podelom novca. Hvala. znam ko je to uzeo 60 hiljada evra za konsultantske usluge, to bi bilo lepo da postoji takva mogućnost u Srbiji, ali postoji ne istina, postoji laž i postoje neodgovorne izjave pojedinaca. Kada iznos na fakturi tretiraju kao lično primanje, a ne kao primanje celog tima, ali to neka služi njima na čast. Zato postoji još jedna izreka – da vam kažem dobri čoče to nijeste.Dalje, slažem se da je energetika ključno pitanje u poljoprivredi, ali poljoprivreda je hendikepirana sa cenom dizel goriva i mi smo jedna od retkih zemalja u kojoj nema regresa za dizel gorivo, odnosno nije ga bilo do pre godinu dana, a sada je minoran od 1.000 po hektaru. Iako smo imali svojevremeno u vreme onog bivšeg socijalističkog režima čak 50 litara dizel goriva po hektaru gratis.Dalje, gratis.Dalje, postoji neiscrpan izvor energije o kome ova vlast ne vodi računa. Recimo, u Vranjskoj banji imate izvor tople vode sa 98 stepeni na izlasku iz bušotine i ta voda otiče bukvalno u vodotoke, a ne koriti se kao energent za zagrevanje plastenika i proizvodnju povrća, voća, itd.Slična je situacija u podnožju Kopaonika gde imate 78 stepeni u ….banji, a uvozimo povrće za turiste na Kopaoniku.Takođe, slična je situacija i u Mačvi iako se tu nešto više koristi. Postavlja se pitanje kako možemo da podstaknemo to ako u investicionom planu za 2025. godinu, koja je pompezno najavljena sa 14 milijardi evra imate svega 300 miliona evra, ili 2,14% namenjenih poljoprivredi, odnosno agro biznis sektoru. Zar nije najrentabilnija investicija uložiti u iskorišćavanje ovih toplih izvora, pri čemu mi treba mi treba da znamo da ćemo tamo gde smo plaćali desetine hiljada evra za radno mesto, gde radnici stoje pored onih tabli i pletu kablove u tri različite boje, za desetak godina ili petnaest najviše imati invalide rada, jer će imati proširene vene i neće moći da izdrže taj tempo rada i te uslove rada. Hvala. Pravo na repliku, narodni poslanik Marijan Rističević.Izvolite. **Marijan Rističević** Dame i gospodo, narodni poslanici, ja sam deponovao posle, ne znam, četiri puta dokazivanja i pokazivanja dokumenata, zamenik sekretara je tu, to je deponovano u Arhivi Narodne skupštine. Svi podaci su bili autentični koje sam iznosio i nema nikakvih problema. To što je vođa tima naplatio za tim, ne znam ni koje bio vođa tima, ovog trenutka neću ni da znam zbog replike ni ko je bio vođa tima, ja sam to onako rekao. Možda se neko prepozao, ali 62.000 evra je naplaćeno. Znate za čega? Za razvoj autohtonog stočarstva na Staroj planini kroz zadrugarstvo. Trebalo je da se napiše 1.000 studija. Hiljadu malih studija da se napiše, vrednost svake od njih je 62 evra, kada to preračunate. Problem je, novac je isplaćen i ja sam uporno tražio tu studiju odštampanu, makar da nađem pet primeraka. Nigde nisam našao nijedan, ali da se razumemo.Ako odete da kupite sabrana dela Ive Andrića, ako uzmete Crnjanskog, uzmete najskuplju literaturu naših domaćih pisaca, znači zbirku dela, dobićete manju cenu od 62 evra. Dakle, jedan komplet možete sigurno da kupite ispod 10.000 dinara, ako ga kupujete celog. Ali, biti najskuplji za jednu malu studijicu, najskuplji srpski pisac, e to je podvig.Zato je naša poljoprivreda i propadala i stagnirala do 2012. godine. Što se tiče subvencija, ponovo da ponovim, te godine, 2012. godine, poslednje godine njihove vlasti, ukupan iznos subvencija je bio 19 milijardi dinara, broj korisnika je bio oko 70.000 poljoprivrednih gazdinstava. Sada su subvencije od 40 do 43 milijarde, Sada su subvencije od 40 do 43 milijarde, odnosno od 105 do 125% uvećane u poljoprivredi, broj korisnika je negde oko 340 do 350 hiljada. To dovoljno govori o tome ko je koliko pažnje, koja vlast posvećivala poljoprivredi ukupno.Još nešto, nisam uspeo da pronađem podatak

dobilo povraćaj od 70%, odnosno da je dobilo do milion i po dinara nepovratno. Hvala. Hvala.Koliko su poljoprivrednici dobro prošli vidi se po upravo iznetom podatku, koliko je smanjen broj poljoprivrednih gazdinstava. Ako im je tako dobro bilo, zašto su nestali sa cene proizvodnje hrane? Dakle, 220 hiljada porodičnih poljoprivrednih gazdinstava je nestalo. To vam je praktično 2.200 sela sa 100 porodičnih gazdinstava. To bi bilo izuzetno značajno selo za budući razvoj. Nažalost, mi više nemamo poljoprivrednih gazdinstava, barem u tom broju.Drugo, broju.Drugo, kada se radi o subvencijama, tačno je da su one apsolutno povećane i tačno je da su subvencionirani i traktori, ali čiji traktori? Gde je ono što je uništeno u prethodnom režimu i ono što je uništeno u ovom režimu? Nema ni IMT, ni „Zmaja“, nema ni industrije mineralnih đubriva, Azotare Pančevo, nema ni prahova, ostala je samo revitalizovana proizvodnja u Šapcu, a da ne govorimo o tome koliko je smanjen udeo naših proizvođača semena pod pritiskom inostranih konkurenata. Hvala.

ali prosečna starost na selu je 62 godine, prosečna starost, što znači da ima starijih, od 90, od 86 godina itd. Neki od njih su, nažalost, preminuli.Put sa sela, gde ja živim, put sa sela vodi u dva pravca. Jedan vodi na groblje, a drugi vodi u velike gradove. Znači, put sa sela gde ja živim

sada pričaju o tome kako se smanjio broj poljoprivrednih gazdinstava. U poslednje vreme se smanjuje isključivo zahvaljujući tome što su ljudi umrli. Ali, neki koji žive u gradu, koji ne žele da se vrate na svoje imanje, sada zameraju nama koji se nismo ni odselili, a na sreću još uvek nismo umrli, zašto se broj poljoprivrednih gazdinstava smanjio. Dakle, smanjio se zbog toga što su ljudi umrli, ali da pitamo kako se za 150.000 smanjio pre ove vlasti, tri puta više. Šta se desilo sa tim? Da li je tad poljoprivreda bolje stajala ili sad? Nedvosmisleno su subvencije veće za 120%. Mi ćemo i u buduće izdvajati, ma koliko zahteva da se podnese. Ove godine treba 42.000.000.000. Ako se podnese više zahteva, isplatićemo i 50.Možda je obrada u Upravi za agrarna plaćanja malo sporija zbog ograničenog broja zaposlenih, ali svi koji su konkurisali i ispunili uslove dobiće, neće biti selekcije a la Živković, neće biti selekcije a la razvoj autohtonog stočarstva na Staroj Planini za konsultantske usluge od 63.000 evra. Toga neće biti, ali će subvencije za poljoprivrednike biti i dalje onoliko koliko oni podnesu zahteva,

narodni poslanici, kao što je naša ovlašćena predstavnica Snežana Paunović rekla, ja ću se u svom izlaganju osvrnuti na finansijski plan Agencije za energetiku.Agencija za energetiku osnovana je Zakonom o energetici 2004. godine. Agencija je regulatorno nezavisno telo od organa izvršne vlasti, ali i od svih drugih državnih organa, organizacija, pravnih i fizičkih lica koja se bave energetskim delatnostima.Zakonom o energetici 2014. godine proširene su kako nadležnosti, tako je i ojačana nezavisnost Agencije. Agencijom upravlja Savet Agencije koga bira Narodna skupština Republike Srbije. Predsednik i članovi Saveta za rad Agencije i za svoj rad odgovaraju Narodnoj skupštini, koja najmanje jedanput godišnje podnosi izveštaj o radu koji treba da sadrži i izveštaj o stanju u energetskom sektoru.Delokrug rada Agencije su regulatorni poslovi u oblasti električne energije, prirodni gas i nafte i naftnih derivata. Najvažniji poslovi su licenciranje i sertifikacija, regulacija cena, nadzor nad tržištem energije, rešavanje žalbi, zaštita kupaca i međunarodne aktivnosti.Sredstva za rad Agencije se obezbeđuju iz prihoda koje ona ostvaruje po osnovu obavljanja poslova regulacije, izdavanja licenci i drugih prihoda u skladu sa Zakonom, a na Finansijski plan Agencije saglasnost daje Narodna skupština na predlog Odbor za finansije.Agencija za energetiku planirala je prihode za 2020. godinu za 1% veće u odnosu na prihode koji su bili planirani u 2019. godini. Prihode planira od izdavanja licenci. Ova naknada se utvrđuje jednokratno, odnosi se na ceo period važenja licence od 10 godina i naplaćuje se prilikom podnošenja zahteva, a učešće u ukupnoj strukturi prihoda Agencije iznosi 8,9%.Prihode od regulatornih naknada obračunava se privrednim subjektima koji se bave prenosom, odnosno transportnim delatnostima u iznosu od 1% od vrednosti odobrenih operativnih troškova amortizacije i prenosa na regulisana sredstva učešća ovog prihoda, u ukupnoj strukturi prihoda iznosi 79%, odnosno 88% posmatrano u odnosu na poslovni prihod. Ima još prihod od donacija, refundacija, ima i neke finansijske ostale prihode.Rashodi u 2020. godini planirani su na osnovu obima i strukture rashoda koji su bili u 2019. godini i treba da obezbede sredstva za pokriše najneophodnijih troškova funkcionisanje agencije za energetiku.U strukturi ukupnih rashoda, kako stoji u predlogu ovog finansijskog plana Agencije, najznačajniju stavku čine troškovi zarada koje iznose 56,84%, troškovi i zakupnina od 8,31%, nematerijalni troškovi u iznosu od 7,24% u ukupnim rashodima.Na kraju, želim da pohvalim inicijativu koju je podneo direktor „Srbija gasa“, Dušan Bajatović, koji je uputio tu inicijativu kako prema Vladi, tako i prema lokalnim samoupravama kako bi se uticalo da što veći broj korisnika priključi na gas. Priključak za gasifikaciju trenutno u Beogradu iznosi 120 hiljada dinara, mogao bi da bude 650 evra, i to tako što bi „Srbija gas“ beskamatno kreditirao korisnike kroz račune za gas u periodu od tri do pet godina. Planirano je da se kompletno gasifikuje Beograd do 2022. godine. Trenutno priključaka ima 30 hiljada, a potencijali i ono što bi moglo da se ostvari u samom Beogradu je 311 hiljada priključaka. Kada je u pitanju Novi Sad, ima 65 priključaka i tu su potencijali mnogo veći kada su u pitanju domaćinstva.Kada se dodaju ove takse koje su dužni da plate oni koji su zainteresovani da se priključe na gasnu mrežu, to izađe na kraju i do 200 hiljada dinara, tako da je svakako ovaj predlog koji je uputio direktor „Srbija gasa“, Dušan Bajatović, za pohvalu i ne samo kada je u pitanju grejanje, nego indirektno na ovaj način smanjilo bi se i zagađenje u samom Beogradu, ali uopšte i u našoj Srbiji. Zahvaljujem.

29. novembra 2019. godine. Zasnovani su na rezultatima u prethodne tri godine i pokazuju da prihodi u 2020. godini treba da budu veći za 19,24% od planiranih u 2019. godini po osnovu naknade, što je rezultat usvajanja pravilnika o tarifama. Bitno je naglasiti da je Komisija potpuno finansijski nezavisna institucija, odnosno ne zavisi od budžeta Republike je važno što smo izmenama i dopunama Zakona o javnom dugu, investicionim alternativnim fondovima i Zakona o tržištu kapitala omogućili da se poveća dostupnost i proširi baza potencijalnih investitora u državne hartije od vrednosti, što predstavlja veliki uspeh za našu državu i potvrđuje da smo stekli i održavamo finansijsku stabilnost, a time i poverenje investitora u naše hartije od vrednosti.Podsećam građane da se Srbija prošle godine ponovo vratila na međunarodno tržište kapitala. Imali smo dve važne misije obveznica od milijardu i od 550 miliona evra sa istorijskim niskom kamatno stopom od 1,2%. Imali smo emisiju obveznica gde nominovanih u evrima na period od 20 godina i u dinarima na period od 12 godina, što naravno sve govori u prilog jačanja poverenja investitora.Zašto možemo reći da se ispunjavaju svi standardi razvijenog tržišta kapitala? Upravo zato što je izgubljeno poverenje stranih i domaćih investitora predstavljalo ključni problem na srpskom tržištu. Uz to, intenzivno se radi na snažnom regionalnom povezivanju tržišta kapitala zbog čega možemo biti spremni na bilo kakvu finansijsku krizu.Danas krizu.Danas kapital u Srbiji više nije skup. Preduzeća dobijaju povoljnije kredite po mnogo nižim kamatnim stopama. Novac koji investiramo jesu konkretni projekti, projekti koje vode povećanju konkurentnosti, rastu ekonomije i privrede, doprinose stabilnosti i miru, a sve to stvara privlačnu klimu za nove investitore.U

Vlada je pokazala da je sposobna i odlučna da sprovede suštinske reforme koje su dovele do ekonomskog napretka i do velikih promena u našem načinu života. Realni rast BDP-a u 2019. godini u odnosu na isti period prethodne godine iznosio je preko 4% i to je rezultat bržeg rasta građevinarstva i fiksnih investicija.Upravo to su pokazatelji i rezultati reformi koje je započela prethodna i nastavila ova Vlada. Danas smo ponosni na činjenicu da od svetskih finansijskih institucija dobijamo potvrde o ispravnoj ekonomskoj politici koja garantuje stabilnost i sigurnost poslovanja. Srbija je prepoznata kao zemlja koja je atraktivna investitorima koji žele da investiraju u svoj kapital.Nalazimo se na čelu rang liste po broju stranih investicija za 2019. godinu. Na Duing biznis listi Svetske banke za 2020. godinu Srbija je napredovala za četiri mesta i sada se nalazi na 44. mestu, od 190 zemalja sveta. Prošle godine smo bili 48. I dalje smo najbolje plasirani u kategoriji izdavanja građevinskih dozvola, gde smo deveti na svetu. Srbija se već treću godinu za redom nalazi u top 50 zemalja na svetu po uslovima poslovanja.Pre samo nekoliko godina živeli smo u zemlji koja je bila na finansijskom dnu, u svakom smislu ovih reči. Milijarde opljačkanih evra, planski upropašćene privatizacije, uništena privreda samo su deo izdajničko-interesnih poslova koje su radile demokrate. Imena i nedela ovih tajkuna nikako ne treba zaboraviti radi istine i pravde, jer jednoga dana će morati da sednu pred sud mafijaši koji su se za svoj račun bavili ekonomijom kako bi uništili domovinu naših predaka.Danas građani vide da se Srbija menja, prepoznaju rad i to su pokazali svojim poverenjem koje su nam dali u najtežim momentima, kada je Srbija bila na ivici bankrotstva. Kroz proteklih nekoliko godina dokazalo se da je smer politike kroz koju nas vodi predsednik Vučić ispravan, da vodi u potpunu stabilizaciju javnih finansija i obezbeđuje stabilnost za rast u godinama i decenijama koje slede. Ja duboko verujem da je to jedini put kako bi srpska ekonomija potpuno ozdravila i omogućila našoj deci lepu i sigurnu budućnost u Srbiji.U danu za glasanje podržaću sve predloge finansijskih planova. Zahvaljujem.

za redakciju na bosanskom jeziku, gde su iz Saveta RTS-a i protivustavno i protiv svih mogućih zakonskih regulativa odgovorili neprimereno, vređajući osećanja i nacionalna prava, individualna i kolektivna,

i zaštititi prava građana Republike Srbije na ono što im po Ustavu i po zakonima pripada. Nažalost, to nismo imali, kao što smo imali mnogo puta u prethodnim godinama, posebno kada su u pitanju izborni ciklusi, da REM ne reaguje blagovremeno u pravo vreme i ne reaguje u skladu sa svojim ovlašćenjima da spreči, naročito na regionalnim regionalnim i lokalnim televizijama, brutalno kršenje svih mogućih kodeksa i na taj način ohrabruje lokalne tajkune i moćnike koji su bili u poseti televizija, da narušavaju dostojanstvo svojih političkih neistomišljenika, da brutalnim medijskim medijskim harangama i kampanjama prevazilaze sve moguće granice i političke pristojnosti, ali i bilo kakvog drugog normalnog odnosa.Dakle, ovo bi telo trebalo biti korektiv svih onih devijacija koje se dešavaju u društvu i koje na bilo koji način jesu posledica zloupotreba, odnosno upotreba medija kao poluge moći u pogledu ostvarivanja nekih političkih ili drugih ciljeva. Zato bi bilo vrlo važno i zato su ove promene koje se dešavaju vrlo važne da konačno REM bude nepristrasan, da bude samostalan i da bude snažan mehanizam pre svega zaštite Ustava, zaštite zakona i prava građana Republike Srbije, bez obzira na političku pripadnost, bez obzira na versku pripadnost, bez obzira na nacionalnu i svaku drugu pripadnost.Za takav REM, za takvu vrstu ovog tela uvek ćemo dati podršku i uvek ćemo glasati, ne samo mi, nego će takav REM podržati bilo koji građanin Republike Srbije. Nažalost, nismo imali takva iskustva u prethodnom periodu i to je nešto što je činjenica, zato ovde i danas ovde govorimo kao narodni poslanici ne bi li probudili alarm kod onih koji su do sada bili u REM-u, a posebno kod onih koji će u narednom periodu biti u ovoj vrlo važnoj agenciji da zaista budu na braniku zaštite časti i dostojanstva svakog pojedinca, svake individue i konačno konačno na braniku Ustava i zakona Republike Srbije.Zato ćemo i u danu za glasanje podržati i ovaj finansijski plan i naravno na sledećoj sednici takođe podržati predviđene izmene, smatrajući da ćemo konačno biti na putu da ovu instituciju dovedemo u red onih institucija koje zaslužuju respekt svih građana i koje su kao takve vrlo važan instrument odbrane pojedinca, odbrane Ustava i poretka i odbrane svakoga od nas kao građana Republike Srbije. Hvala. **Dalibor Radičević** Zahvaljujem, predsedavajući.Dame i gospodo narodni poslanici, danas raspravljamo, između ostalog, i o davanju saglasnosti na Finansijski plan Agencije za energetiku Republike Srbije za 2020. godinu.Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava je na svojoj sednici od 2. decembra prošle godine detaljno razmatrao Predlog finansijskog plana Agencije za energetiku i predložio da se Skupština pozitivno izjasni o navedenom finansijskom planu.Pošto planu.Pošto imam puno poverenje u rad Odbora i njegovih članova, danas u svom obraćanju neću govoriti o ciframa koje su navedene u Finansijskom planu, već bih govorio samo o Agenciji za energetiku.

koji će biti siguran oslonac za ekonomski razvoj zemlje.Bez stabilnog energetskog sektora nema stabilne industrijske proizvodnje, a bez industrijske proizvodnje i stvaranja novih vrednosti nema ni stabilnog ekonomskog razvoja zemlje. Zato je postojanje Agencije za energetiku veoma važno za stabilnost i ekonomsko napredovanje zemlje. Koliko je energija važna za sve nas najbolje vidimo kada iz nekog razloga dođe do nestanka električne energije, na par sati ili na par minuta. Toliko smo postali zavisni od električne energije da onog trenutka kada dođe do prekida u snabdevanju čini nam se da staje život u našem okruženju, bez obzira što taj prekid u snabdevanju ne traje večno.Zato Agencija za energetiku ima značajnu ulogu za sve nas. Agencija za energetiku obavlja sledeće poslove: regulacija cena, licenciranje energetskih subjekata, odlučivanje po žalbama, nadzor nad tržištem energije i sprovođenje međunarodnih sporazuma.Iz napred navedenih poslova se vidi da rad Agencije utiče na sve nas, zato na početku izlaganja sam napomeno da neću da se bavim ciframa iz finansijskog plana, već mi je želja da ukažem na to da Agencija za energetiku mora da sagleda sve parametre i da donosi odluke i preporuke koje će uzimati u obzir i platežnu moć stanovništva, ali i određivati dovoljno korektnu cenu energenata, tako da i potrošači budu zadovoljni, ali da se nesmetano obavlja proizvodnja i distribucija energije i energenata.Naravno, mora da se vodi i računa o tome da je potreba za energijom svakog dana sve veća i neophodno je pravovremeno ulagati i u sisteme za proizvodnju i distribuciju. Agencija za energetiku ima težak zadatak, ali pravovremenim i realnim sagledavanjem potreba za energijom i racionalnom potrošnjom očekujemo da u narednom periodu imamo dovoljno energije i energenata po realnim cenama, kako za domaćinstva tako i za potrebe industrije.U danu za glasanje podržaću predlog odluke o davanju saglasnosti na finansijski plan Agencije za energetiku Republike Srbije. Hvala. Poštovane kolege poslanici, saglasno članu 27. i članu 87. stav 2. i 3. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da će Narodna skupština danas raditi i posle 18,00 sati zbog potrebe da Narodna skupština što pre donese odluke iz dnevnog reda ove sednice.Reč ima narodni poslanik Dragana Kostić. Zahvaljujem predsedavajući.Uvažene kolege narodni poslanici, građani Srbije, danas na dnevnom redu je i finansijski plan Regulatornog tela za elektronske medije. Radi javnosti moram da kažem da Savet regulatora najpre usvoji finansijski plan, i to je učinjeno u oktobru mesecu 2019. za finansijski plan 2020. godinu, ali i da je neophodna saglasnost Narodne skupštine da bi se ovaj plan nastaje onda kada finansijski plan ne dobije saglasnost, i onda mora da se finansijski plan primenjuje u tekućoj godini iz prethodne godine. To svakako neće da bude slučaj ove godine, a naročito bi bio problem zato što je ovo izborna godina i to znači, ako finansijski plan ne bi dobio saglasnost, da bi morao da se primenjuje finansijski plan iz 2019. godine.U tom planu nisu planirana sredstva što se tiče praćenja televizijskog i radio programa kako bi se izborni proces odvijao u skladu sa zakonom i propisima koji regulišu ovu oblast. Često se dešava da REM ostvaruje suficit u svom poslovanju i često smo čuli iz opozicije da se REM finansira iz budžeta, što nije tačno. REM se finansira iz sopstvenih sredstava, odnosno iz prihoda koji naplaćuje pružaocima medijskih usluga po rešenju za pravo pružanje medijske usluge, naravno u skladu sa zakonom. Zavisi od koje je kategorije pružalac medijske usluge, zavisi i visina te nadoknade.U proteklih 11 godina REM je od 2007. do 2018. godine, REM je u budžet Republike Srbije uplatio 1.328.551.794 dinara. Značajno je napomenuti da se ova sredstva

Međutim, slučaj ranije nije bio takav, znači, od 2003. godine do 2006. godine ni dinara nije bilo uplaćeno u budžet Republike Srbije i 2016. godine, mogu da kažem, da je najveći iznos uplaćen u stvari, suficit u budžet Republike Srbije.Međutim, REM ima jedan problem, a to je da još uvek nema svoj poslovni prostor i zato svake godine na ime zakupa poslovnog prostora izdvaja 14,2 miliona je je planirano u 2020. godini, što svakako umanjuje suficit koji bi mogao da se uplati i iskoristi na neki drugi način iz budžeta Republike Srbije. Zato apelujem da REM treba ovo pod hitno da reši, naravno, uz saglasnost sa Direkcijom za imovinu i drugim institucijama koje su zadužene za ovo kako bi na taj način smanjilo i troškove. Trenutno u REM je zaposleno 80 od 104 koliko je sistematizovano Odlukom o potvrđivanju maksimalnog broja zaposlenih na određeno vreme i za njih 80 izdvaja se 212 miliona 400 hiljada i 260 dinara. U ovaj novac je takođe uračunato i zarade za tri novozaposlenih, a neophodno je da se uveća ovaj broj zato što treba da se sprovode propisi koji su usklađeni sa pravom EU.Planirani prihod za 2020. godinu REM-a je 307 miliona 927 hiljada, koliki je isto i rashod, odnosno troškovi i to je 9,08% više nego u 2019. godini. Takođe je značajno da se spomene da su troškovi putovanja šest a to je i opravdano s obzirom da je REM član Evropske platforme regulatornih tela, Mediteranske mreže regulatornih tela, Centralno evropskog regulatornog foruma i Crnomorske mreže regulatornih tela. Takođe od posebnog značaja za regulatore i Srbiju je učešće i rad u okviru evropske grupe regulatornih tela koji postoji i radi u okviru Evropske komisije. Naši članovi Saveta REM-a često uzimaju aktivno učešće u svim ovim telima

Nadam se da će i u 2020. godini REM ostvariti što veći suficit i da će ta sredstva na pravi način biti iskorišćena iz budžeta Republike Srbije. Zahvaljujem Zahvaljujem se.Sada određujem redovnu pauzu u trajanju od jednog sata i sa radom nastavljamo u 15,00 Hvala,